„Hver var heildarfjöldi viðskiptavina þinna á árinu 2020? Tengjast viðskiptavinir þínir eða viðskipti þeirra við aðra? Eða telur þú að þeir tengist eftirfarandi: Rekstri þar sem notkun reiðufjár er algeng, svo sem veitingahúsum, börum, ferðaþjónustu, hótelum og þess háttar, góðgerðarstarfsemi eða öðrum samtökum sem ekki voru rekin í hagnaðarskyni og stunduðu starfsemi yfir landamæri, rekstri sem tengist kynlífsiðnaði eða mansali á einhvern hátt, aðila sem tengist skipulagðri brotastarfsemi? Er búið að gera áhættumat vegna peningaþvættis í samræmi við 5. gr. laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka? Er gerð áreiðanleikakönnun á viðskiptavinum við upphaf viðskipta? Er áreiðanleikakönnunin yfirfarin með reglubundnum hætti eftir að til viðskiptasambands hefur verið stofnað? Hafa starfsmenn hlotið þjálfun í tengslum við aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka? Er þér kunnugt um skyldur þínar samkvæmt lögum nr. 64/2019, um frystingu fjármuna og skráningu aðila á lista yfir þvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna? Er þér kunnugt um rannsóknar- og tilkynningarskyldu þína í samræmi við lög nr. 140/2018?“ Svona heldur það bara áfram, herra forseti. Þetta eru nýjar kvaðir, bara örlítið brot

að hér erum við að tala um peningaþvættismál þar sem við höfum á undanförnum árum þurft að gera okkur grein fyrir því að ef við sinnum ekki þeim málaflokki og gerum það ekki myndarlega í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar mun það koma okkur í koll og draga úr tækifærum íslensks atvinnulífs, ekki síst í alþjóðlegu samhengi. Hins vegar er alltaf spurning hversu langt kerfið á að ganga í að setja kvaðir á fyrirtæki um að veita upplýsingar. Ég ætla að nefna dæmi um mál þar sem ríkisstjórnin hefur verið að stíga skref til þess að gera lífið einmitt auðveldara fyrir þá sem eru í rekstri. Stafrænt Ísland er mér auðvitað efst í huga í því sambandi þar sem við drögum úr þörfinni fyrir að standa í röðum til þess að eiga í samskiptum við stofnanir ríkisins, færum okkur inn færum okkur inn í stafrænu öldina, notum stafræna tækni til að eiga samskipti, tökum gagnagrunna ríkisins og látum þá tala saman á bak við tjöldin en ekki þannig að hlaupa þurfi með pappíra úr einni stofnun yfir í og svo í þá þriðju og fjórðu til að fá að stimpla þá, sem er krafan sem kerfið gerir til þess að fólk fái leyfi sem um er sótt. Lækkun tryggingagjalds er auðvitað áherslumál sem við höfum verið með á undanförnum árum sem mun létta róðurinn fyrir fyrirtæki, og einnig almennt lægri skattar. Það eru mál sem skipta raunverulegu máli, en að taka peningaþvættismálin á dagskrá sem mál sem geri fyrirtækjum erfitt fyrir, finnst mér, eins og ég segi, ekki lýsandi fyrir það sem helst brennur á að við gerum. En ég tek undir með hv. þingmanni um að við þurfum að vera meðvituð um það þegar ólík ráðuneyti, ólíkar stofnanir og embættismenn og kerfið allt fær hugmyndir, hver í sínu horni sem síðan safnast saman í straum hugmynda um að skoða betur (Forseti hringir.)og láta svara sér um hitt og þetta. Það er alveg hárréttur punktur. En mér finnst hins vegar peningaþvættismálin kannski ekki gott dæmi. þetta er hins vegar mál sem hæstv. dómsmálaráðherra nefndi sem eitt af málum ríkisstjórnarinnar til að fást við skipulagða glæpastarfsemi. En hjálpar þetta til við það? Ég held varla að þeir sem standa í slíku muni merkja við á einhverjum eyðublöðum að þeir stundi mansal eða séu í tengslum við skipulagða brotastarfsemi. En þetta bitnar á hinum sem eru að reyna að standa sig í samkeppni, og stundum í samkeppni við þá sem eru að svindla á kerfinu.

mega flest hver ekki eingöngu notast við rafrænt bókhald þannig að þau þurfa að prenta allt dótið út hjá sér, svoleiðis að Stafrænt Ísland getur, ef misfarið er með það, gert ríkinu enn auðveldara að leggja nýjar og flóknar kvaðir á fyrirtæki. Virðulegi forseti. Ég ætla ekki að fara í ágreining við hv. þingmann sem vill leggja áherslu á að setja ekki óþarfa kvaðir á fyrirtæki og fólk. Ég er bara sammála því áherslumáli hans og skal fyrstur manna viðurkenna að mér finnst við — Alþingi, Stjórnarráðið — ekki hafa verið góð í að stemma stigu við þeirri þróun, þeirri sjálfvirkni nýrra krafna sem við höfum staðið frammi fyrir. Þegar við hv. þingmaður sátum saman í ríkisstjórn vildum við, og settum þá reglu, að fyrir hverja nýja kvöð sem kæmi þyrfti önnur að fara út. En að framkvæma þá stefnu reynist oft þrautin þyngri. Það er stórmál að samhæfa allt Stjórnarráðið og síðan þingið í samtali við Stjórnarráðið í gegnum frumvörp og reglugerðir þannig að einhver geti sagt: Aha, hér komu fleiri nýjar kvaðir en þær sem aflétt var, þannig að við getum verið með einhvers konar bókhald, einhvers konar mælaborð, einhvers konar uppgjör, reikningshald um kvaðir á fólk og fyrirtæki. Það væri mjög vel til fundið ef við myndum þróa það, settum peninga og fjármagn í það kannski.

hvert ríkið á fætur öðru að fara að snúa blaðinu við og við erum líka að fara að undirbúa viðspyrnu og uppsveiflu. Ég held að við hæstv. ráðherra hljótum að vera sammála um það að fólk og fyrirtæki verða að vera í sem bestu formi þegar þau fara á ráslínuna. En þau sem misstu vinnuna og urðu fyrir miklu tekjufalli vegna ástandsins þurfa tilhlaup. Hlutfall starfandi fólks af mannfjölda hér hefur aldrei mælst jafn lágt og í ár og atvinnuleysi er heimilunum og samfélaginu mjög kostnaðarsamt. Mig minnir að hvert prósentustig kosti ríkissjóð 6 milljarða kr. árlega. Það er því afar mikilvægt að ná hratt niður atvinnuleysinu en líka að þau sem báru þyngstar byrðarnar komist hratt af stað. Þar finnst okkur í Samfylkingunni skorta ýmislegt upp á og þess vegna lögðum við fram viðbótartillögur til að styðja við aðgerðir ríkisstjórnarinnar frá síðustu viku, sex ný úrræði sem styðja við atvinnuleitendur og auðvelda fyrirtækjum að ráða til sín fólk í vinnu.

Ein aðgerðin sem við lögðum til er skattafsláttur fyrir fólk sem snýr aftur til starfa eftir atvinnuleysi sem felst í því að einstaklingur fái tvöfaldan persónuafslátt í jafn marga mánuði og viðkomandi var atvinnulaus. Aðgerðin er tímabundin og helst í hendur við aðrar aðgerðir, m.a. um lengingu ráðningarstyrkja og aðrar atvinnuskapandi tillögur. Þess vegna spyr ég hæstv. fjármálaráðherra hvort hann telji mögulegt að ná samkomulagi um þessar viðbótaraðgerðir til að tryggja að allir verði í sem bestu formi þegar lagt verður af stað frá ráslínunni. Virðulegi forseti. Ég fagna nýjum tóni sem ég þykist skynja hjá Samfylkingunni sem til skamms tíma talaði um að það vantaði svo gríðarlega mikið upp á og að við værum á rangri leið. En nú heyrist frekar að við séum vissulega á réttri leið, það vanti bara dálítið upp á. Nú hef ég ekki kynnt mér allar tillögur Samfylkingarinnar en ég heyri það sem sagt er um persónuafsláttinn. Í þeirri tillögu felst m.a. að stuðningurinn sem við höfum haft í hlutabótaleið og núna í ráðningarstyrk sé ófullnægjandi, að hvatinn sé ekki nægilega mikill og stuðningurinn sem skilar sér til heimilanna sé ófullnægjandi sömuleiðis. Ég veit ekki nákvæmlega til hvers er verið að vísa þar, nema þá kannski helst að það sé miður að heimilin hafi gengið á uppsafnaðan sparnað fyrri ára á þeim erfiða tíma sem liðinn er. En þá bendi ég á að okkur hefur tekist, með aðgerðum sem hafa verið í stöðugri þróun, og hafa tekið breytingum yfir tíma, að standa með heimilunum þannig að ráðstöfunartekjur jukust í fyrra í einhverri mestu efnahagslægð sem við höfum upplifað. Það hefur tekist að skapa skjól fyrir heimilin ef við horfum á það út frá vanskilaskrám. Við sjáum ekki þá bylgju vanskila sem maður hefði kannski mátt ætla í þessu mikla atvinnuleysi. En ég deili hins vegar markmiðinu. Ég deili því markmiði sem hv. þingmaður kemur hér upp með, sem er að að tryggja viðspyrnu, standa með þeim sem hafa tapað störfum, að leggja alla áherslu á að skapa sem flest störf og koma fólki aftur til virkni. Það er alveg ofboðslega mikilvægt forgangsmál sem ég er sammála hv. þingmanni um. En ég hef hins vegar ekki sannfærst um að

selja bílinn sinn, minnka við sig eða gera ýmislegt annað. Sú staðreynd að hér haldist meðaltekjur háar og að að meðaltali hafi fólk það ágætt hefur ekkert með núverandi stöðu mála að gera. Það eru 20.000 manns án atvinnu og við þurfum einhvern veginn að jafna stöðu þeirra þannig að það taki ekki þau og fjölskyldur þeirra og börn mörg ár

Virðulegi forseti. Ég skal sannarlega kynna mér tillöguna og ég fagna því að við getum dýpkað umræðuna með því að ræða þetta með gagnrýnum hætti, ég bið ekki um neitt annað en að við eigum opið, heiðarlegt samtal og er alveg opinn fyrir uppbyggilegri gagnrýni á það sem við höfum lagt til. En ég vek athygli á því að við höfum náð mjög miklum árangri nú þegar og við sjáum ekki þá þá erfiðu stöðu heimilanna sem maður hafði áhyggjur af. Það var ekki sjálfgefið. Ég held að Seðlabankinn hafi leikið mjög stórt hlutverk í því með því að grípa snemma inn í og búa til svigrúm fyrir fjármálakerfið til að standa með heimilum og fyrirtækjum og aðgerðir ríkisstjórnarinnar hafi síðan komið í kjölfarið og samhliða reyndar af því að við stigum strax inn í þessa mynd með frestun gjalddaga og öðrum slíkum aðgerðum.

hverju. Var hæstv. fjármálaráðherra með þessar skerðingar í dæmi sínu og vissi hann þá upp á hár að það væri verið að tala um nær sömu upphæð í báðum málum?

Er hv. þingmanni ekki ljóst að með óbreyttum skerðingarreglum þá gerist það hjá fólki sem hefur hærri og hærri tekjur, hærri og hærri framfærslu

nýtt fólk kemur inn á ellilífeyrisaldur á ári hverju með betri og betri lífeyrisréttindi, þá hefur það áhrif á skerðingar? á skerðingar? Skerðingarnar vaxa í einhverju hlutfalli við betri lífeyristekjur. Þetta er allt saman teiknað inn í kerfið og það þýðir ekki að við höfum verið að auka skerðingar. Við erum með sömu reglurnar en þetta eru áhrifin þegar fleiri og fleiri koma með betri réttindi inn á lífeyrisaldur.

setjum meira út úr sameiginlegum sjóðum til fólks sem hefur mjög góðan lífeyri þeim mun minna verður til skiptanna fyrir þá sem hafa lítinn lífeyri.

það sé verið að auka við skerðingar í sama hlutfalli og bætur eru hækkaðar, þ.e. heildargreiðslurnar vaxa. Nú er það þannig að við erum að tala um raunverulegar krónur sem fara úr ríkissjóði í gegnum almannatryggingakerfið til fólks

Mér finnst hv. þingmaður með þessum áherslum sínum vera hér að tala fyrir þá sem hafa það best á lífeyrisaldri vegna þess að hann grætur hverja krónu sem er skert til að við getum gert betur við þá sem hafa minnst.

„Að gefnu tilefni ítrekar Rauði krossinn á Íslandi þá afstöðu sína að fyrirhugaðar endursendingar flóttafólks til Grikklands séu ekki forsvaranlegar við núverandi aðstæður.“ Öllu þessu hefur Rauði krossinn margsinnis komið á framfæri við Útlendingastofnun, kærunefnd útlendingamála og dómsmálaráðherra, sem og í opinberri umræðu. Yfirmaður flóttamannahjálpar í Evrópu hjá UNICEF hefur einnig sagt, með leyfi forseta: „Nú er líka tími til kominn að Evrópa sýni Grikklandi og Tyrklandi samstöðu. Þessar þjóðir hafa tekið móti mjög stórum hópum barna og fjölskyldna. En ekkert eitt ríki nær utan um þetta verkefni óstutt.“ Í gær birtust fréttir af því að vísa eigi tíu umsækjendum um alþjóðlega vernd úr landi. Þeir voru sviptir framfærslu og fengu hálftíma til að taka saman föggur sínar og fara úr húsi. Þeir voru settir á götuna á Íslandi í boði íslenskra stjórnvalda, tíu einstaklingar sem stjórnvöld telja að séu best geymdir við erfiðar og ómannúðlegar aðstæður í Grikklandi. Svo ég fái að vitna til orða þessara einstaklinga, með leyfi forseta: „Við viljum frekar deyja á götunni á Íslandi en að fara aftur til Grikklands.“ Útlendingastofnun segir aðgerðirnar samræmast lögum og reglum og tekur einnig fram að þetta sé ekki án fordæma. Nei, það er ekki án fordæma að íslensk stjórnvöld gerist sek um að senda fólk í viðkvæmri stöðu ítrekað til Grikklands af því að þau eru búin að ákveða að nota einhverja túlkun á hugtakinu „öruggt ríki“ sér í hag. Er ekki kominn tími til að stjórnvöld láti af ómannúðlegri endursendingastefnu sinni? Er ekki kominn tími til að hlusta á mannúðarsamtök og hætta endursendingum til Grikklands?

einungis hafa verið sendir einstaklingar sem hafa hlotið alþjóðlega vernd í Grikklandi en öll mál eru samt sem áður skoðuð á einstaklingsbundnum grundvelli. Frá því í febrúar á síðasta ári hefur heldur enginn verið fluttur til Grikklands en nokkur hópur nú bíður flutnings flutnings þangað, allt stakir karlmenn sem eru með vernd í Grikklandi og nokkrir einstaklingar hafa fengið synjun og hafa farið sjálfviljugir aftur til Grikklands. Við búum í réttarríki og í því felst að við verðum öll að virða lagarammann sem Alþingi hefur samþykkt og við þingmenn komið okkur saman um á grundvelli lýðræðislegra sjónarmiða þetta gildir jafnt um stofnanir ríkisins sem og alla einstaklinga sem staddir eru í landinu. Framkvæmd þessara mála er með þeim hætti að við endursendum nú einstaklinga sem eru komnir með vernd í Grikklandi en ekki þá sem eru í hæliskerfinu þar, eins og oft er ruglað saman. Viðkomandi einstaklingar hafa neitað, eins og fram hefur komið, að hafa samstarf við yfirvöld hér á landi á grundvelli framkvæmdar laga og reglna sem hvíla á þeim lagaramma sem Alþingi hefur sett. er rétt hjá hv. þingmanni, það eru veikir innviðir í Grikklandi sem gera það að verkum að einstaklingum hefur reynst erfitt að koma undir sig fótunum en á sama tíma eru 26 milljónir einstaklinga á flótta víða í heiminum og það er ekkert land sem hefur hætt endursendingum alfarið til Grikklands. Ég tel rétt Ég tel rétt að árétta það að þetta flóttamannakerfi er neyðarkerfi og er ætlað fyrir fólk sem óttast um líf sitt og frelsi og er ekki hugsað fyrir þá sem þegar hafa fengið alþjóðlega vernd í öðru ríki

Ég sé ekkert sem gæti komið í veg fyrir það að Ísland gæti verið fremst í flokki hvað varðar mannúðlega meðferð á fólki og hætti einfaldlega að senda fólk

hælisleitenda- eða flóttafólkskerfisins.

hlutfallslega en til landa í kringum okkur. Við höfum líka náð málsmeðferðartímanum niður sem hefur verið vandi síðustu ár þar sem fólk hefur beðið allt of lengi eftir niðurstöðu sinna mála. Ekkert mál er nú hjá Útlendingastofnun eldra en 110 daga gamalt. En það er gríðarlega stór hópur í heiminum í neyð og þeir aðilar sem hafa fengið vernd í öðru Evrópuríki, sem við eigum í samstarfi við um þennan málaflokk, eru einfaldlega ekki í sömu neyð,

þá eigum við líka að einblína á þá sem eru í mestu neyðinni og ættu erfitt með að komast hingað sjálfir.

Herra forseti. Ég vil enn einu sinni ræða við hæstv. fjármálaráðherra um mikilvæg atriði varðandi stöðu efnahagsmála og horfur þegar líður að lokum þings og kjörtímabils. Er það rétt að verðbólga sé langt yfir verðbólgumarkmiði Seðlabankans? Er það rétt að verðbólga hafi vaxið meira á Íslandi á undanförnum misserum en í helstu viðskiptalöndum okkar? Er það rétt að óvenjumargt ungt fólk hafi sótt inn á fasteignamarkaðinn að undanförnu? Er það rétt að fasteignaverð hafi hækkað snarpt undanfarið? Er það rétt að vextir séu að hækka og muni hækka á næstu árum? Er það rétt að vaxtahækkanir muni hafa veruleg áhrif á greiðslubyrði fasteignakaupenda á næstu misserum? Er það rétt að drög að fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar geri ráð fyrir a.m.k. 50 milljarða afkomubætandi ráðstöfunum á næstu árum og að það feli í sér annaðhvort skattahækkanir eða niðurskurð? Er það rétt að atvinnuleysi sé meira hér en það hefur verið um langt árabil? Er það rétt að atvinnuleysi hafi aukist hlutfallslega mest hér á landi miðað við helstu viðskiptalönd okkar? Er það rétt að atvinnuþátttaka sé hér minni en við höfum séð? Herra forseti. Þetta eru nokkrar einfaldar spurningar sem fjalla um mjög alvarlega stöðu í efnahagsmálum sem eru einkennandi fyrir Ísland

Virðulegi forseti. Hér fer hv. þingmaður yfir nokkur atriði sem mig grunar nú að hann hafi góðar upplýsingar um úr umfjöllun fjölmiðla og frá viðkomandi stofnunum sem fjalla um verðbólgu og aðra slíka hluti. En mig langar að segja aðeins varðandi verðbólguna að auðvitað eru það vonbrigði að sjá hækkun hennar og þörf fyrir hækkanir vaxta sem Seðlabankinn hefur nú gripið til. En samanburðurinn við lönd þar sem verðbólga er engin og vextir eru jafnvel t.d. fyrir innlánsreikninga, er ekki góður. Það er ekki draumaástandið sem við erum að sækjast eftir enda er verðbólgumarkmiðið okkar ekki 0%. Það er 2,5%. Verðbólgumarkmiðið í þeim löndum þar sem verðbólga er engin er ekki heldur engin verðbólga. Það er ekki heilbrigðismerki á hagkerfum að fólk geti ekki fengið neina vexti fyrir innlán sín og það mælist enginn þróttur í hagkerfinu. Að þessu leytinu til erum við á margan hátt á betri stað en aðrar þjóðir. Ef við skoðum hvort það sé rétt að fólk hafi náð að viðhalda kaupmætti sínum á árinu 2020 þrátt fyrir allt, þá er svarið já; það sé rétt að laun hafi verið að hækka meira á Íslandi, ekki bara á síðasta ári heldur mörg ár aftur í tímann, en í evruríkjunum, svo dæmi sé tekið, þá er svarið já. Það er rétt að kaupmáttur heimilanna hefur aldrei í sögunni verið hærri en í upphafi þessa árs. Ég hef hins vegar áhyggjur af verðbólgu og það er meginhlutverk Seðlabankans að beita tækjum til að taka á móti henni. Ég vek athygli á því sem Seðlabankinn segir, að það muni reyna á það á komandi árum að ríkissjóður dragi úr stuðningsaðgerðum sínum til þess að ná að nýju jafnvægi í ríkisfjármálunum, það sé ein forsenda þess að hér komist aftur á heilbrigt jafnvægi í opinberum fjármálum. Og ætli menn sér að hafa væntingar (Forseti hringir.) um að vextir verði áfram lágir eins og þeir hafa verið undanfarin misseri þá er þetta ein af forsendunum.

Ég vil að síðustu spyrja hæstv. fjármálaráðherra hvaða skilaboð hann vilji færa þeim sem hafa lagt aleigu sína í að festa sér húsnæði, þeim fjölskyldum sem glíma við hækkandi verðlag og þeim sem standa í atvinnurekstri eða þeim sem nú eru atvinnulaus eða hafa dregið sig af vinnumarkaði. Ég vil líka spyrja hæstv. fjármálaráðherra hvort hann sé stoltur af því að hafa þurft að svara öllum spurningum mínum játandi og hvort hann sé ánægður með stöðu mála. Ég vil að síðustu spyrja hæstv. fjármálaráðherra

strax til þess að lýsa yfir svörum sem ég veitti kannski ekki. En ég ætla bara að vekja athygli á því hér, af því að fyrstu íbúðarkaupendur eru nefndir: Er það ekki jákvætt, eða hvað, að við höfum aldrei séð fleiri fyrstu íbúðarkaupendur en undanfarin misseri? Mér finnst það jákvætt. Frábær árangur að hjálpa fólki, með stöðugleika í efnahagsmálum, til að koma sér þaki yfir höfuðið. Aldrei fleira ungt fólk að festa sér húsnæði. Eigum við að hafa áhyggjur af verðbólgunni? Já, við eigum að hafa áhyggjur af því og við sjáum strax viðbrögð Seðlabankans með vaxtahækkunum til að hemja verðbólguna og við þurfum að leggjast á sömu sveif. Þau skilaboð sem við höfum til fasteignaeigenda í dag eru þessi: Við ætlum að gera allt sem við getum til að viðhalda áfram efnahagslegum stöðugleika

að taka málið til efnislegrar meðferðar eins og hugur þess sem hér stendur og fleiri stóð til, þ.e. að taka til athugunar í leiðinni

að yrði gaumgæft jafnhliða þessu, þ.e. mál okkar Miðflokksfólksins um að hluti af útvarpsgjaldi verði með þeim formerkjum að neytendur geti sjálfir valið

í þessu máli sem vantar inn í frumvarpið sem hér hefur verið til umræðu undanfarið og til meðferðar í nefnd í vandræðalega langan tíma.

um það hvað þeir séu mikið á móti frumvarpinu. En síðan gerist það, eins og þar stendur, að þangað leitar klárinn sem hann er kvaldastur og þessir þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa hafa ratað heim á básinn, hafa ratað á græna takkann þrátt fyrir að hafa haldið tilfinningaþrungnar ræður um að þetta mál sé slæmt, sem það er. Þess vegna er það líka til vansa, herra forseti, að frumvörp um höfuðatriði eins og þetta skuli lögð fram í jafn miklum ágreiningi milli stjórnarflokkanna og raun ber vitni. kemur svo sem ekki alveg á óvart eins og ríkisstjórnin er samsett. Hún er náttúrlega innbyrðis sundurþykk vegna þess að sú breiða skírskotun sem hún átti að ná fram hefur einkum birst almenningi og þingmönnum í vandræðagangi vegna þess að menn hafa ekki getað komið sér saman um einföldustu mál og leita þá oft að auðveldu leiðinni út, sem er þá yfirleitt versta leiðin, sem er yfirleitt ófullkomnasta leiðin til þess að menn geti haldið áfram að starfa saman

Með því að ríkisvæða alla fjölmiðla á Íslandi er ekki verið að sjá til þess að fjölmiðlar verði frjálsir og óháðir. Fjölmiðill sem er styrktur stórlega af ríkinu er ekki líklegur til að gagnrýna stjórnvöld hvers tíma á meðan á ríkisstuðningnum stendur, ríkisstuðningi sem oft á tíðum stendur undir drjúgum hluta af rekstrarkostnaði viðkomandi miðils. Það hefur líka verið gagnrýnt að

hafa starfsstöðvar í hinum dreifðari byggðum landsins. Á móti kemur að félög eins og Blaðamannafélag Íslands hafa tekið undir það að rétt sé að styrkja einkum þá sem eru með fjölmennt starfslið

til þess líkleg að gera fjölmiðla á ríkisspenanum óháða og frjálsa, nema síður sé.

til að nýjustu fréttir litu dagsins ljós morguninn eftir. En þetta var á þeim tíma, þessi viðhorf; viðhorf; sósíalistum var náttúrlega alveg sama hversu gamlar upplýsingar voru ef þær féllu að því sem

að maður gat gengið að því nokkurn veginn vísu hver málflutningurinn var á hverjum stað og maður þurfti ekkert að velkjast í vafa um það.

en þó er það þannig að það eimir eftir af því að við séum með stóra fjölmiðla sem eru síður en svo óháðir og eru síður en svo hlutlægir. Það versta er, herra forseti, að þar er fremst í flokki ríkisstofnun, fyrrverandi, sem nú er hlutafélag, sem hefur algjöra sérstöðu á þessum markaði; fyrirtæki sem hefur óheftan aðgang að auglýsingamarkaði, getur gengið í fjármuni ríkisins, ekki óhindrað en lítt hindrað. Í því sambandi vil ég benda á að bara við síðustu fjárlagaafgreiðslu voru hér milli umræðna

Ekki heilbrigðiskerfið, ekki frjáls félagasamtök — nei, en það barst neyðaróp úr Efstaleiti og því var svarað

að ohf., opinber hlutafélög, eru stjórnskipulegur bastarður. Um leið og ohf.-væðing verður virðast hlutirnir hafa lag til þess

þá er það svo að því miður er meðferð íslenskrar tungu í dagskrárliðum RÚV ohf. ekki með þeim hætti

merkilegast að standa vörð um tunguna. Það er ekki að gerast heldur, herra forseti, ekki með þeim hætti sem vænta má af slíkri stofnun eða slíku fyrirtæki.

yfirburðastöðu þess á þeim markaði og þá staðreynd að í frumvarpi um fjölmiðla er ekkert

Það er ekki í fyrsta skipti sem þessi ríkisstjórn kemur hér með skyndiplástra í hinum ýmsu málum vegna þess að samstöðuna skortir og vegna þess að það skortir sýn. Þessa ríkisstjórn hefur alltaf skort sýn

sem koma sér ekki bara saman um það að velgja hér nokkrar stóla heldur hafa alvörusýn á þau höfuðmálefni sem þurfa úrlausnar við fyrir Íslendinga alla. alla. Hugsanlega, herra forseti, fáum við þá alvörustefnumótun, alvörustefnumið, alvöruákvarðanir um það hvað á að gera til að tryggja hér fjölbreytta flóru

„Annar minni hluti er hlynntur vexti og viðgangi frjálsrar og óháðrar fjölmiðlunar og styður alla raunverulega viðleitni í þá átt.

…“ Það er einmitt það sem ég hef reynt að leiða fram í máli mínu hér og nú, að það er byrjað á öfugum enda í þessu máli. Í stað þess að byrja á því að einfalda skattumhverfi fjölmiðla á Íslandi og tryggja um leið jafnstöðu þeirra við erlendar dreifiveitur sem borga ekki nokkurn skapaðan hlut hér er farið í það að ríkisvæða alla fjölmiðla á Íslandi. Það er ekki að furða, herra forseti, að mörgum sjálfstæðisþingmönnum, sem hér hafa þó látið sjá sig í pontu einstaka sinnum, líði illa með þetta mál. Það er ekki að ófyrirsynju vegna þess að auðvitað er það

það ráð að ríkisvæða vandamálið í staðinn fyrir að finna lausn til að þeir sem eiga í vandræðunum geti unnið sig út úr þeim aðstæðum sjálfir, á sínum eigin forsendum,

frumvarp um að draga RÚV af auglýsingamarkaði. Það er ein leið. Önnur leið er sú sem við Miðflokksmenn höfum bent á, sem er einföld, skilvirk, að neytendum verði gert kleift að styrkja þá fjölmiðla með áskrift,

hvort sem okkur líkar betur eða verr. Ég ætla að ítreka það, herra forseti, að þegar breytingar eru gerðar, því að breytingar þarf að gera, á fjölmiðlaumhverfi á Íslandi verður að leggja til atlögu við stærsta fílinn í stofunni. Það verður að leggja til atlögu við hann með einhverjum hætti. Ég hef sagt áður og segi enn: Hvers vegna á ríkisvaldið að reka sjónvarpsstöð þegar hér eru efnisveitur úti um allt sem hægt er að ná í efni frá? Að vísu er nú eitt málskrípi á leið í gegnum þingið sem fjallar um það að skylda fjölmiðla til að 30% af efni þeirra á hverjum tíma skuli vera evrópskt.

og í öryggishlutverkinu, sem eins og ég nefndi dæmi um áðan er ekki að takast heldur. Ég tel að ef sjónvarpið væri t.d. frá RÚV tekið tekið mætti sem best nota þá fjármuni sem þar sparast til að bjóða út gerð íslensks efnis þannig að þeir sem eru frjóir og skapandi gætu gengið í þann sjóð og við fengjum hér fjölbreytt og áhugavert efni. Þetta er t.d. eitt af því sem hægt er að hugsa sér, herra forseti. Ég set líka spurningarmerki við það að ríkið reki fréttastofu. Ég

ríkishljóðnemunum sem eiga að útvarpa öllum skoðunum, sem eiga að útvarpa öllum sjónarmiðum og koma þeim á framfæri.

Við ættum að vera að fjalla um frumvarp sem nær til framtíðar, sem hefur framtíðarsýn, sem hefur sýn á það hvernig fjölmiðlamarkaður á Íslandi á að líta út til framtíðar en ekki að vera að líma hér heftiplástur

skil ekki það fyrirkomulag og átta mig ekki á því hverju það bætir við starfsemi Ríkisútvarpsins. Við erum reyndar að ræða hér um stuðning við einkarekna fjölmiðla en ræða hv. þingmanns snerist að mestu leyti ef ekki öllu um Ríkisútvarpið, og ég

og tel ekki ástæðu til að ætla að annarleg sjónarmið ráði för við að afla frétta og segja fréttir og hef svo sem ekki mikið meira um það að segja. Mig langaði bara að koma hér upp vegna þess að mig langar aðeins að leiðrétta þetta með að Þjóðviljinn hafi lokað klukkan þrjú. Ég var starfsmaður Þjóðviljans þegar ég var krakki og vann með skóla sem prófarkalesari á kvöldin, og þar var jafnan blaðamaður á vakt, á kvöldvakt. Starfsmenn Starfsmenn blaðsins og blaðamenn skiptust á að taka þessar vaktir og þeir voru svo sannarlega duglegir að hringja í lögguna og hringja hingað og þangað ef það vantaði að fylla upp í eitthvert

Ég þakka hv. þingmanni fyrir að taka upp þykkjuna fyrir Þjóðviljann. Það var ekki mín ætlan að móðga þá ágætu stofnun.

á því hvaða hug fólk ber til RÚV ohf. og hvaða traust fólk hefur á þeim fjölmiðli

ef við erum búin að taka Ríkisútvarpið af auglýsingamarkaði og það hefur ekki tekjur af auglýsingum lengur

fjármögnun RÚV með því að draga úr útvarpsgjaldinu sem það fær — hvernig á þá að fjármagna RÚV? Eða eigum við kannski bara að leggja RÚV niður vegna þess, eins og hv. þingmaður sagði, að það sé bara leifar liðins tíma, það sé bara eitthvað sovéskt, bara svona eins og Tass eða eitthvað því

að mörg fyrirtæki, bæði opinber og í einkageiranum, hafa fundið mjög fyrir því og þau hafa lagað rekstur sinn að veruleikanum.

er í brennidepli umræðunnar og um allan heim leita menn leiða til að fjármagna vandað fjölmiðlaefni og upplýsingaöflun og tjáningu sem fyrst og fremst

og gert hana háðari og viðkvæmari gagnvart markaðs- og sérhagsmunasjónarmiðum. Það er nú bara einu sinni þannig. Þetta gerist á sama tíma og og eðli fjölmiðlunar breytist, áhrif samfélagsmiðlanna breyta umgjörð og fréttamati hefðbundinna miðla

það er hins vegar mjög misjafnt hvernig sú blandaða leið er hugsuð. Þannig eru margar af stærstu almannaþjónustustöðvum í heiminum reknar með þessari blönduðu leið. Í greinargerðinni í frumvarpinu er fjallað sérstaklega um Norðurlöndin og það er margt fróðlegt sem kemur þar fram. Hér er sérstakur kafli um beinan ríkisstuðning við einkarekna fjölmiðla á Norðurlöndum.

þær keppa við einkareknar stöðvar um áhorfendur og hlustendur. Þannig er t.d. norska ríkisútvarpið nánast algerlega án auglýsinga og aðrar stöðvar keppa við ríkisstöðvarnar á áhorfendamarkaði en ekki á auglýsingamarkaðnum.

á fréttastofum og ritstjórnum kemur í veg fyrir að stjórnendur hafi þær bjargir sem þarf til að skila til almennings raunverulega fjölbreyttu fjölmiðlaefni.

og það er athyglisvert að sjá þennan samanburð og sérstaklega fróðlegt að bera saman íslenska og norska umræðu, hverju fólk er tilbúið að kosta til svo að tryggja megi fjölbreytni og fjölræði í fjölmiðlum.

Ég veit að fjölmiðlar bíða eftir því að þetta mál verði afgreitt og bíða eftir því að fá þessar greiðslur, og ljái þeim hver sem vill.

Ég held að það sé nauðsynlegt að svara því, að stjórnmálaflokkar svari því. Hvað sjá þeir fyrir sér í þessum efnum? Er það það sem koma skal, að ríkissjóður eigi að fara að styrkja þessa fjölmiðla til frambúðar?

og þessir miðlar eru með fólk alla daga allt árið við að segja fréttir og þjónusta fólk og stundum í þeirri vanmáttugu tilraun til að keppa við risann á markaði, Ríkisútvarpið,

Hér er talað um úthlutunarnefnd sem muni auglýsa eftir umsóknum um rekstrarstuðning, hverjir komi til með að sitja í þeirri nefnd og annað slíkt. Það þarf að passa upp á alla þessa hluti

sá sem nær til sín mestu af auglýsingatekjunum. Það er verkefni sem þarf svo sannarlega að ráðast í og finna eðlilega lausn á. Ég held að Ég held að menn hljóti að sjá að það er ekki sanngirni í því að stærsti aðilinn á markaði fái þessar miklu fjárveitingar úr ríkissjóði

Fjölmiðlafrelsi á Íslandi á undir högg að sækja. Það er eitthvað sem ætti að vera okkur öllum ljóst og það er staðreynd sem ekki er hægt að leiða hjá sér og ekki hægt að breyta með því að samþykkja frumvarp upp á 400 millj. kr. Stærsti hluti þeirra fjármuna mun fara til stærri fjölmiðla á Íslandi og svo það sé sagt beint út og þá er ég sérstaklega að vísa í Morgunblaðið. Fyrir stuttu birtu samtökin Blaðamenn án landamæra lista yfir stöðu fjölmiðlafrelsis í löndum heimsins. Þar hafði Ísland færst niður um sæti og var þá sérstaklega nefnd herferð Samherja gegn fjölmiðlafólki hér á landi. Auk þess lýstu samtökin almennt yfir áhyggjum sínum af því aukna vantrausti sem ríkir til blaða- og fréttamanna á heimsvísu. Þetta frumvarp breytir voðalega litlu til eða frá hvað varðar rekstrargrundvöll fjölmiðla á Íslandi.

Ég tek sem dæmi það sem kemur fram í umsögn Kjarnans, með leyfi forseta: „Sú útgáfa af styrkjakerfi sem nú stendur til að innleiða viðheldur bjögun á fjölmiðlamarkaði sem má ekki við meiru. Hún birtist í því að fjársterkir aðilar velja að niðurgreiða ósjálfbær rekstrarmódel sem gerir þeim fjölmiðlum sem eru í vexti og sjálfbærum rekstri mun erfiðara fyrir að keppa á jafnréttisgrundvelli.“

Tryggt betur sjálfstæði sitt. Það myndi líka verðlauna grænar og sjálfbærar rekstraráherslur. Þess í stað hafa verið gerðar breytingar á upprunalegum tillögum sem leiða til þess að sett verði upp kerfi sem verðlaunar óráðsíu og letur ósjálfbær og óumhverfisvæn fjölmiðlafyrirtæki frá því að stíga inn í stafrænan nútímann.“

Í dag er samkeppnisstaðan afar skökk hvað þetta varðar. Efnisveitunni Viaplay, sem nýverið tryggði sér sýningarrétt á leikjum íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu á árabilinu 2022–2028, er að óbreyttum lögum í sjálfsvald sett hvort íslenska verði notuð í lýsingu á leikjum landsliðsins.“

Raunin er sú að allt frá því að Mannréttindadómstóll Evrópu taldi íslenska ríkið hafa brotið á tjáningarfrelsi fjölmiðla í tilteknum málum hefur verið kallað eftir því að valdhafar og ríkisstjórnin grípi til raunhæfra aðgerða til verndar fjölmiðlafrelsi og tjáningarfrelsi. Þetta eru grunnstoðir lýðræðisins okkar og ef við teljum okkur búa í lýðræðissamfélagi þurfum við að hafa öfluga fjölmiðla og við þurfum að tryggja góða og upplýsta rannsóknarblaðamennsku.

Það ætti kannski ekki að koma okkur á óvart um hvað skýrslan fjallaði, hún fjallaði um íslenska kvótakerfið og hvernig það kerfi væri betra en önnur kvótakerfi. Morgunblaðið var eini fjölmiðillinn sem fékk að fjalla um þessa skýrslu og var öðrum fjölmiðlum neitað um aðgang að skýrslunni.

og auk þess verð ég að benda á að þegar þetta frumvarp var til umræðu í allsherjar- og menntamálanefnd

Hann er mikilvægur til að geta komið fram með upplýsingar er varða almenning og það ætti að vera flestöllum ljóst. Hins vegar þurfa aðrir fjölmiðlar líka að vera til staðar til þess að fjalla um önnur mál.

Í þessu kjarnast það sem mér finnst svolítið hafa komið fram síðustu ár, að ríkisstjórnin virðist vera hrædd við fjölmiðla. Hún virðist vera hrædd við fjölmiðla og hún virðist vera hrædd við stór einkafyrirtæki sem versla með kvóta. Þennan ótta er heldur ekki hægt að fela með því að samþykkja það frumvarp sem liggur hér fyrir. Ég hefði viljað sjá skýra afstöðu frá ríkisstjórninni, ekki bara frá hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra heldur frá ríkisstjórninni í heild, að það skipti þau máli að það sé fjölmiðlafrelsi í landinu, að þau taki því alvarlega þegar fregnir berast um að við höfum fallið niður á lista um styrk fjölmiðlafrelsis hér á landi, að þau taki því alvarlega þegar seðlabankastjóri segir að hagsmunasamtök hafi mikil áhrif á opinbera umræðu hér á landi.

það er svolítið djúpt í árinni tekið, en sem nefndarmaður í nefnd tek ég starf mitt mjög alvarlega. Ég tek það alvarlega þegar stjórnarfrumvarp er lagt fram. Ég ber virðingu fyrir því að ráðherrar láti sig málefni varða

Svo stöndum við hér uppi þremur vikum fyrir þinglok og eigum að samþykkja þetta frumvarp. Það eru bara vinnubrögð sem ég get ekki sætt mig við og mér finnst þau ekki vera boðleg.

Okkur þykir mikilvægt að almenningur fái þær upplýsingar sem hann á rétt á. Og okkur þykir mikilvægt að ríkisstjórnin taki því alvarlega þegar fram koma ábendingar um að ekki sé verið að virða tjáningarfrelsi eða fjölmiðlafrelsi hér á landi.

Virðulegi forseti. Fjórða valdið á undir högg að sækja og fjórða valdið er óhemjumikilvægt. Því verður naumast komið í orð hversu mikilvægt fjórða valdið er í hinu lýðræðislega samfélagi og hve mikilvægt það er öllum almenningi til að eiga þess kost að mynda sér skoðanir á grundvelli upplýsinga og óvilhallra fréttaskýringa frekar en áróðurs og tröllasagna.

og hefur verið um nokkurt skeið og sá markaðsbrestur er að mínu mati einkum til kominn vegna þess að neytendur, notendur fjölmiðla, eru hættir að greiða fyrir not af fjölmiðlum í meira mæli en nokkru sinni áður.

án þess að greiða fyrir það á alþjóðlegum samskiptamiðlum og alþjóðlegum miðlum sem deila slíkum fréttum og deila viðbrögðum fólks við slíkum fréttum. Það er alveg hægt að halda sér ágætlega upplýstum án þess nokkru sinni að greiða áskrift að hefðbundnum fjölmiðli. Sá sem greiðir fyrir efni efni fjölmiðils gerir það oftast nær vegna þess að hann vill styðja og styrkja þann fjölmiðil sem um ræðir. Hann telur að það efni sem þar er búið til og framleitt eigi erindi við almenning og í opinbera umræðu og það sé mjög mikilvægt að slíkur fjölmiðill geti starfað, að mikilvægt sé að fagleg blaðamennska sé stunduð í landinu vegna þeirra áhrifa sem ég nefndi nefndi hér á undan. En fólk er sem sagt hætt að borga fyrir afnot af fjölmiðlum. Það er hinn stóri markaðsbrestur sem er orðinn og jafnvel má segja að rekstur fjölmiðla af því tagi sem tíðkaðist hér á síðustu öld og framan af þessari byggist á úreltu rekstrarmódeli og það á ekki síst við um dagblöð, áskriftardagblað á borð við Morgunblaðið. Slíkum fjölmiðli er haldið úti í bullandi taprekstri vegna skyldra

eru það eigendur fjölmiðilsins sem telja mikilvægt að efni þess fjölmiðils komist til almennings og vilja stuðla að því að svo megi verða með því að leggja fram ómælda fjármuni. Nú, þegar til stendur að styrkja slíka starfsemi, styrkja slíka eigendur, styrkja auðmenn sem reka fjölmiðla í miklum taprekstri, er óhætt að grípa til gamalla hugtaka frá síðustu öld þegar talað var um sósíalisma andskotans

alþjóðlegra efnisveitna og slíkra fjölmiðlafyrirtækja og hins vegar hefur mönnum orðið mjög tíðrætt um Ríkisútvarpið, RÚV, og fyrirferð þess á auglýsingamarkaði sem talið er að standi vexti og viðgangi einkarekinna fjölmiðla fyrir þrifum. Það má vera að svo sé og ég tel að þetta þurfi að rannsaka, bæði þurfi að komast að því hver þau áhrif eru og líka að komast að því hversu líklegt sé að

skyldi maður ætla, einhvers konar jafnvægi, einhvers konar ástand sem kannski er óheilbrigt. Ég veit það ekki. Það eru aðrir sem eru betur til þess fallnir að meta það en ég. Þar held ég að við þurfum að fá fræðimenn, við þurfum að fá auglýsendur og við þurfum að fá fagmenn á sviði auglýsinga, til að hjálpa okkur við að leggja mat á það. Við eigum ekki að leggja mat á það út frá hugmyndafræðilegum ástæðum eins og manni virðist sumir hv. þingmenn gera og þegar ég hef verið að hlusta á suma þingmenn tala um Ríkisútvarpið og ríkið þá hefur mér óneitanlega orðið hugsað til Ronalds Reagans Bandaríkjaforseta sem boðaði að ríkið væri vandamál allra hluta en ekki lausn á neinum. Ríkið væri vandamálið alls staðar og þannig virðast þessir frjálshyggjumenn í Miðflokknum og í Sjálfstæðisflokknum líta á Ríkisútvarpið.

þrífist hér á landi og geti starfað og geti haldið áfram að þjóna almenningi. Ég er ekki sammála því mati sem vitnað var til hér áðan í tvígang af þingmönnum Miðflokksins, sem kom fram hjá

að þar vinni fleiri og þar séu stærri ritstjórnir. Ég er ekkert viss um að það sé rétt og ég er alls ekki viss um að það sé heldur rétt að þar séu menn afkastameiri en á litlum fjölmiðlum á borð við Stundina eða Kjarnann, hygg raunar að svo sé ekki. Ég held að við séum hér að bregðast við markaðsbresti

vegar ekki viss um að þetta sé viðvarandi brestur. Ég held að það sé óeðlilegt ástand að þú getir notið afraksturs af vinnu annarra án þess að greiða fyrir það.

fyrir það sem aðrir búa til í hendur þess. Fólk vill greiða listamönnum fyrir það sem þeir skapa, fólk vill greiða fyrir tónlist, það sýna dæmin. Fólk vill greiða fyrir bókmenntir. Tæknin hefur fundið leiðir til að gera þetta kleift og ég held að svipuð þróun muni eiga sér stað og sé raunar að eiga sér stað þar sem fjölmiðlar eru annars vegar. Vandi fjölmiðla er hins vegar brýnn og ég tel ekki forsvaranlegt að standa gegn frumvarpinu þó að það sé nú í þeirri mynd að ég hafi ýmsar og

Ég tel hins vegar að vandinn sé þess eðlis að við þurfum að bregðast við honum núna. Ég tel að við þurfum snarlega að koma þessum sjóði á fót og

eða styrktarsjóð þess að fólk getur helgað sig stærri verkefnum á þessu sviði sem taka lengri tíma; kostar tíma og fyrirhöfn og peninga að vinna. Ég tel að slíkur sjóður muni alltaf hafa næg verkefni.

öllum er staðan ljós, um þann þátt er enginn ágreiningur, og staðan hefur auðvitað verið okkur öllum ljós lengi.

Hér er komið fram mál sem augljóst er að þingmönnum Sjálfstæðisflokksins líður illa með. Þetta mál er þannig úr garði gert að þingmenn Vinstri grænna í allsherjarnefnd skrifa undir það með fyrirvara.

Ég held að í stjórnmálunum sé það oft þannig að þögnin segi mikla sögu og það gerir hún auðvitað hér. Mér finnst það vera í grundvallarmálum eins og þessum þar sem veikleiki þessarar stjórnar verður áþreifanlegur.

Það hefur vantað, í allri umræðu um þetta mál, að fara á dýptina í samtali um það hvað veldur. Hvers vegna er rekstrarumhverfi fjölmiðlanna svona þungt? Hvað er það sem hefur mesta þýðingu í þeim efnum? Er eitthvað hægt að gera Er eitthvað hægt að gera varðandi þær breytur sem valda þessari þungu stöðu? Það samtal vantar og það er, held ég, um það atriði sem ríkisstjórnin

Hún getur heldur ekki náð utan um og tæklað eða brugðist við þeirri staðreynd að erlendir risar, efnisveitur, hafa áhrif á innlendan markað en greiða hér engin gjöld, laun eða skatta og hafa mikil umsvif. Með því að taka ekki heldur á þeim þætti mun þetta frumvarp fyrst og fremst skila því að koma inn með þessar sporslur sem eru engu að síður háar upphæðir fyrir íslenska ríkið og íslenska skattgreiðendur, en þetta mál mun fyrst og fremst

kannski til að klippa þá þætti úr frumvarpinu sem sundra ríkisstjórnarflokkunum. Spurningarnar um stöðu RÚV á auglýsingamarkaði eru teknir til hliðar í sérstakri nefnd, út fyrir allsherjarnefnd þingsins,

RÚV, sé af hinu góða. Ríkisrekinn miðill og einkareknir eiga hins vegar að geta lifað saman á markaði og við bestu aðstæður ætti þetta að geta farið saman hönd í hönd þannig að miðlarnir, ríkisreknir sem og einkareknir, geti beint og óbeint stutt hver við annan með sameiginlegri tilvist sinni. Þess vegna er svo blóðugt að við séum ekki hér að ræða báða þætti þessa máls

lætur ekki einu sinni á það reyna hvernig fyrir þeim færi hér í þingsal og hefur ekki gert sína ráðherratíð. Það er eins og hæstv. menntamálaráðherra gleymi því stundum að titli hennar fylgja völd. Hún gefur yfirlýsingar um einhverjar hugmyndir sem hún leggur samt ekki fyrir löggjafarþingið. Það skilar því að heildarstefnu vantar alveg inn í þetta mál og það er ótrúlega alvarlegt í ljósi mikilvægis og hlutverks fjölmiðla því þegar stigið er inn á markaðinn með þessum hætti getur það haft í för með sér

og með það markmið að þeir standi sterkir á markaði. En það þarf auðvitað að horfa til þess í hvaða formi það er gert og með hvaða hætti.

Og hver er hugsunin þar að baki? Hvaða áhrif mun það hafa á aðra miðla? Og hvað erum við þar farin að gera í samhengi við eðlilega samkeppni á markaði?

Allt þetta kjörtímabil hefur þessi staða verið til umfjöllunar og til umræðu í samfélaginu og hér inni í þingsal annað slagið.

á málinu. En það þarf að vera þannig, þegar svona aðgerð er teiknuð upp, að það sé einhver hugmyndafræði og einhver sýn sem er leiðarljósið. Það sést

umræðuna sem hefur verið góð í dag. Það er hluti af því að þetta pólitíska samtal vantar.

Hér er, og það er það sem ég gagnrýni helst, ekkert tekið á þessum erlendu efnisveitum, ekkert um RÚV og stuðningur er dreginn upp út árið 2022.

og það frumvarp sem hér liggur fyrir, með þeim breytingartillögum sem liggja fyrir, er málamiðlun. Það er enginn vafi á því og enginn er að fara í felur með það að þetta er málamiðlun ólíkra sjónarmiða. og þannig er það að sjálfsögðu afar oft með lagasetningu hér í þinginu að til þess að vinna málum framgang þurfa menn að reyna að slá af eigin stefnu til að koma einhverri niðurstöðu í mál. Valkosturinn er sá að gera ekki neitt eða að gera eitthvað og ná þá saman um það hvað hægt er að gera sem hægt er að ná samstöðu um. Vegna eins atriðis í ræðu hv. þingmanns vildi ég geta þess, og bara til að undirstrika það eins og ég svo sem gerði á fundi í allsherjar- og menntamálanefnd í morgun, að þetta frumvarp sem slíkt er auðvitað ekki upphaf og endir á viðleitni stjórnvalda eða fólks á hinum pólitíska vettvangi til að búa einkareknum fjölmiðlum hagstætt starfsumhverfi.